Fra medlem af Folketinget Troels Lund Poulsen (V), der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at han fra og med den 26. marts 2020 atter kan give møde i Tinget. Anders G. Christensens hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato at regne. Fra medlem af Folketinget Sjúrður Skaale (JF), der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at han fra og med den 25. marts 2020 atter kan give møde i Tinget. Barbara Gaardlykke Apols hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophører fra nævnte dato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

Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i dag, tirsdag den 17. marts 2020, kl. 10.10 med tredje behandling af lovforslag nr. L 134 og L 135 og efterfølgende første behandling af lovforslag nr. L 140, og der skal altså stemmes kl. 10.10. Mødet er hævet.